Прекратете гласуването и обявете резултата.

По смисъла на този закон: 1. „Единна входна точка за въвеждане на данни“ е уеб-базирано приложение за въвеждане на данни при преброяването на земеделските стопанства.

3. „Земеделски стопанин“ или „стопанин“ е физическо или юридическо лице, от името на което и/или за сметка на което земеделското стопанство извършва дейността си, и което носи юридическата и икономическата отговорност за дейността на стопанството и поема стопанския риск. 4. „Земеделско стопанство“ или „стопанство“ е отделна единица както технически, така и икономически, която има единно управление и която произвежда селскостопанска продукция или поддържа в добро земеделско и екологично състояние земеделски земи, които вече не се използват за производствени цели, и други дейности по смисъла на чл. 2, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2018/1091.

7. „Индивидуални данни“ са данните за отделна статистическа единица, включително лични данни. 8. „Инструментариум“ е съвкупност от всички документи и технически средства, необходими за подготовката, организацията и провеждането на преброяването. 9. „Лични данни“ са данни по смисъла на чл. 2 от Закона за защита на личните данни и на чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.

11. „Резултати от преброяването“ е обобщената информация от обработените данни за земеделските стопанства и извършените въз основа на тях анализи.

ИРЕНА ДИМОВА (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, бих искала да взема отношение по повод предложението, направено от професор Светла Бъчварова и група народни представители, което те са внесли между първо и второ гласуване на Законопроекта за преброяването на земеделските стопанства през 2020 г., свързано с определението на „Земеделски стопанин“. Това беше другият основен елемент, около който се обединихме по време на заседанието на Комисията по земеделието и храните, а именно да бъде прецизирана дефиницията за „Земеделски стопанин“ по смисъла на този закон. Всички политически сили се присъединяваме и подкрепяме тази позиция, защото още при проведените обсъждания и коментари на заседанието се коментира, че има известно неразбиране на понятието. Бяха изказани опасения, че като е формулирано по този начин, то ще породи редица проблеми, свързани с попълването на анкетните карти, с които бяхте запознати. Въпросите, които биха могли да възникнат по време на анкетирането, може да се отнасят и до това кой точно е обектът на изследване, което, от своя страна, може да доведе до нееднозначно разбиране на целта на дейността по преброяването. Поради това, колеги, предлагам да подкрепим предложената редакция на Комисията. С изчистването и прецизирането на този текст ще бъде изключена възможността за нееднозначно тълкуване на понятието. Отново искам да насоча вниманието Ви към това, че като цяло, по време на заседанието на Комисията по земеделието и храните, Законопроектът беше подкрепен от всички политически сили и на първо, и на второ гласуване в Комисията. А това е така, защото с приемането му ще се регламентират в детайли дейностите по преброяването, свързани както с подготовката, с извършването на пробното, така и с провеждането на същинското преброяване. С изпълнението на всички тези дейности ще се осигури обобщена и изчерпателна информация за състоянието на земеделските стопанства в страната. Затова още веднъж Ви предлагам да подкрепим предложената редакция на Комисията. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Димова. Реплики за реплики. Други изказвания по обсъжданото предложение за § 1.

Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. относно интегрирана статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) №

Няма желаещи за изказване по обсъждания § 2. Преминаваме към гласуването на параграфа в редакция, предложена от Комисията и в подкрепа текста на вносителя. Гласували

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма. Предложението е прието.

Няма заявки за изказвания. Преминаваме към гласуване на предложението на Комисията за наименованието на подразделението „Заключителни разпоредби“. Гласували

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма.

Прекратете гласуването и обявете резултата.

има постъпило предложение от народния представител професор Светла Бъчварова и група народни представители, което Комисията подкрепя по принцип. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1: „Чл. „Приложение № 1 към чл. 2, т. 2 Списък на основни данни (променливи), които ще се наблюдават при провеждане на преброяването на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. г. 1. Административни и географски данни за земеделското стопанство: а) географско местоположение на стопанството от координатната мрежа на статистическите единици единици INSPIRE за общоевропейско ползване; б) адрес за контакт и адрес на седалището на стопанството, електронен адрес и телефони за връзка; в) единен граждански номер/личен номер на чужденец (ЕГН/ЛНЧ) на физически лица или единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – за юридически лица и еднолични търговци; г) наименование на стопанството на юридическите лица и едноличните търговци и трите имена на стопанина за физическите лица; д) юридически статут на стопанството; е) способ на счетоводно записване; ж) регистрационни номера на стопанството за регистрация в административни източници. 2. Данни за управителя на земеделското стопанство: а) година на раждане и пол; б) селскостопанска квалификация и професионално обучение; в) година на класифициране като управител. 3. Използвана (стопанисвана) земеделска площ – вид на собствеността и начин на стопанисване. 4. Биологично земеделие – по направления. 5. Предназначение на продукцията на стопанството.

технически култури – маслодайни, влакнодайни, медицински и ароматни култури, подправки и други технически; г) окопни фуражни култури;

площи. 9. Площи за отглеждане на култивирани гъби. 10. Поливни площи. 11. Селскостопански животни

които са се възползвали по видовете мерки и подмерки за развитие на селските райони. 14. Сгради за животни и управление на оборския тор:

други доходоносни дейности, пряко свързани със земеделското стопанство; е) други доходоносни дейности, несвързани пряко със земеделското стопанство.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Вземам думата, за да Ви направя разяснения относно направеното предложение от професор Светла Бъчварова и група народни представители, което те са внесли между първо и второ гласуване на Законопроекта за преброяването на земеделските стопанства през 2020 г., за редакция в Приложението. Това предложение отново е свързано с включването на земеделската техника в обхвата на изследваните при преброяването показатели. Както вече обясних по повод на предишното предложение по чл. 1, всички колеги от Комисията по земеделието и храните се обединихме и подкрепихме идеята за включване на земеделската техника като елемент, който да бъде наблюдаван и за който да бъде събирана информация от земеделските стопани по време на преброяването. Вие всички подкрепихте направеното предложение за включването на ползваната земеделска техника в показателите. Това е така, защото всички сме убедени, че за целите на агростатистиката е важно да се разполага с информацията за наличната в стопанствата земеделска техника. Тъй като вече гласувахме и подкрепихме предложението на професор Бъчварова по чл. 1 – за добавянето на този показател в изследването, Ви предлагам да подкрепим и това предложение за конкретното му посочване в статистическия въпросник, както е направена редакцията на Комисията и е предложен текстът за Приложение № 1. Благодаря.

Желаещи за други изказвания няма. Преминаваме към гласуване на текста на вносителя в редакция, предложена от Комисията, в която е съобразено предложението на професор Бъчварова, което

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 70 народни представители: за 70, против и въздържали се няма. Предложението е прието.

Законопроектът за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г., вносител е Министерският съвет на 31 януари 2019 г., приет на първо гласуване на 13 февруари 2019 г. Благодаря Ви, госпожо Танева. Уважаеми народни представители,

контрол за 1 март 2019 г., петък: 1. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще отговори на шест въпроса от народните представители Димитър Бойчев и Диана Саватева; Стефан Апостолов и Даниела Савеклиева; Венка Стоянова; Александър Александров; Христо Грудев; и Даниела Дариткова. Министърът на вътрешните работи Младен Маринов ще отговори на един въпрос от народния представител Иван Вълков. 3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на шест въпроса от народните представители Атанас Стоянов; Христо Грудев; Димитър Александров; Валентин Милушев Радослава Чеканска; Даниела Димитрова; и Александър Александров. 4. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на два въпроса от народните представители Клавдия Ганчева; и Димитър Гечев. Министърът на правосъдието Цецка Цачева ще отговори на три въпроса от народните представители Анна Александрова; Иглика Събева; и Мария Илиева. 6. Министърът на туризма Николина Ангелкова ще отговори на два въпроса от народните представители Васил Цветков; и Ася Пеева. 7. Министърът на икономиката Емил Караниколов ще отговори на един въпрос от народния представител Радостин Танев. На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали: - министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов – на един въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на: - два въпроса от народните представители Диана Саватева; и Красимир Янков към министъра на културата Боил Банов. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков. Поради участие в международна среща в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов.